Ég vil vekja athygli hv. alþingismanna á því að þennan síðasta hluta þingsetningarfundar, þessa langa þingsetningarfundar, ber upp á fullveldisdaginn. Þann dag árið 1918 tóku sambandslögin gildi og Ísland skipaði sér í sveit sjálfstæðra og fullvalda ríkja. Það er því við hæfi að hefðbundin þingstörf hefjist nú af krafti eftir langa bið. Þingmenn og þingmeirihlutar koma og fara en Alþingi stendur áfram sem kjölfesta lýðræðisins og það er á ábyrgð okkar allra.

Aðrar tilnefningar hafa ekki borist. Birgir Ármannsson er því einn í kjöri. Þar sem aðeins einn er í kjöri er það ætlun forseta að láta kosninguna fara fram með atkvæðagreiðslukerfinu. Ef ekki eru athugasemdir við þennan hátt á kosningunni fer atkvæðagreiðslan fram með þeim hætti. Kerfið er þannig stillt að jafna má við leynilega kosningu. Töflurnar á veggjum munu aðeins sýna hverjir hafa neytt atkvæðisréttar síns en ekki en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði. Það sama gildir um geymsluminni tölvunnar sjálfrar. Þeir sem kjósa Birgi Ármannsson ýti á já-hnappinn, en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur er: Greiðir ekki atkvæði. Gult ljós kviknar við miðhnappinn þegar atkvæði hefur verið greitt óháð því hvernig það hefur verið greitt, sama á hvorn hnappinn er ýtt, og eins kviknar aðeins gult ljós á veggtöflum í þingsal.

Samkvæmt þessu er Birgir Ármannsson réttkjörinn forseti Alþingis. Ég vil sérstaklega óska honum heilla og velfarnaðar í störfum og bið hann að ganga til forsetastóls og taka sæti við stjórn fundarins.

Ég þakka hæstv. starfsaldursforseta, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, árnaðaróskir í minn garð og alþingismönnum það traust sem þeir sýna mér með því að kjósa mig forseta Alþingis. Ég mun leggja mig allan fram í störfum mínum við að standa undir því trausti og vinna að því sem best í samstarfi við aðra alþingismenn um að sinna þeim störfum sem þjóðin hefur falið okkur. Jafnframt vænti ég góðs samstarfs við hið ágæta starfsfólk Alþingis. Rúmar níu vikur eru liðnar frá kosningum og þær óvenjulegu aðstæður eru uppi að þingsetningarfundur hefur staðið núna í rúma viku, en slíkar kringumstæður hafa ekki verið uppi síðan um miðja síðustu öld. Ærin störf bíða okkar þingmanna, mál sem þarf að ljúka fyrir árslok. Þar ber auðvitað hæst fjárlagafrumvarp og tengd mál. Ég vonast eftir nánu og góðu samstarfi við formenn þingflokka og formenn stjórnmálaflokkanna um skipulag þingstarfanna á þeim skamma tíma sem eftir lifir af haustþinginu. Að lyktum þá tek ég undir þau orð starfsaldursforseta að óska þingheimi og þjóð til hamingju með fullveldisdaginn og býð alla alþingismenn velkomna til starfa á 152. löggjafarþingi. Sérstaklega vil ég óska þeim alþingismönnum sem taka nú sæti á Alþingi í fyrsta sinn heilla í þeirra störfum og bið þeim velfarnaðar. Ég óska einnig þeim sem valist hafa til að gegna ráðherraembættum allra heilla og vona að samstarf ríkisstjórnar og Alþingis verði farsælt. Hefst nú kosning sex varaforseta. Mér hefur borist einn listi sem á eru nöfnin: Oddný G. Harðardóttir,

Samkvæmt samkomulagi þingflokka verða þau Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Bergþór Ólason áheyrnarfulltrúar sinna flokka í forsætisnefnd. Ég óska varaforsetum til hamingju með kjörið og velfarnaðar í starfi. Ég vænti þess að eiga góða samvinnu við varaforsetana og áheyrnarfulltrúana um fundarstörfin og önnur verkefni forsætisnefndar. Fyrsti fundur forsætisnefndar verður í fyrramálið um klukkan 10.30 en um það verður sent sérstakt fundarboð SPEECH_BEGIN Eftirfarandi tilkynningar hafa borist um stjórnir þingflokka: Þingflokkur Flokks fólksins: Guðmundur Ingi Kristinsson, formaður, og Ásthildur Lóa Þórsdóttir, varaformaður. Þingflokkur Framsóknarflokksins: Ingibjörg Ólöf Isaksen, formaður, Halla Signý Kristjánsdóttir, varaformaður, og Jóhann Friðrik Friðriksson, ritari. Þingflokkur Miðflokksins: Bergþór Ólason, formaður. Þingflokkur Pírata: Halldóra Mogensen, formaður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, varaformaður, og Gísli Rafn Ólafsson,ritari. Þingflokkur Samfylkingarinnar: Helga Vala Helgadóttir, formaður, Þórunn Sveinbjarnardóttir, varaformaður og Kristrún Frostadóttir, ritari. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins: Óli Björn Kárason, formaður, Vilhjálmur Árnason, varaformaður, og Bryndís Haraldsdóttir, ritari. Þingflokkur Viðreisnar: Hanna Katrín Friðriksson, formaður, og Sigmar Guðmundsson, varaformaður. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs: Orri Páll Jóhannsson, formaður, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, varaformaður, og Bjarni Jónsson, ritari.

Forseta hefur borist tillaga frá formönnum þingflokka, samanber 14. gr. þingskapa um skipun nefnda, samkvæmt samkomulagi sem þeir hafa gert með sér, svo og tillaga frá formönnum þingflokka stjórnarflokka samkvæmt þessu samkomulagi um skipun embættismanna nefnda. SPEECH_END --- NEXT_SPEECH

alþingismenn skulu undirrita yfirlýsingu um að þeir hafi kynnt sér siðareglur fyrir alþingismenn, samþykktar með þingsályktun 16. mars 2016. Á borðum þingmanna liggur þingsályktunin um siðareglur og yfirlýsing til að staðfesta hana. Þegar hv. þingmenn hafa kynnt sér reglurnar eru þeir beðnir að afhenda undirritaða yfirlýsingu á þingfundaskrifstofu þess efnis að þeir hafi kynnt sér og undirritað siðareglurnar.

Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar. Umferðir verða þrjár, sex mínútur, fimm mínútur og fjórar mínútur, sem koma í hlut hvers flokks, en forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu.

og fer þannig fram að forseti dregur nú um sæti fyrir hönd þingmanna, jafnt formanna þingflokka og stjórnmálaflokka sem og annarra þingmanna sem ekki eru ráðherrar. Forseti biður þingmenn að halda kyrru fyrir í sætum sínum og færa sig ekki í ný sæti fyrr en við stefnuræðu forsætisráðherra í kvöld. Leita þarf afbrigða frá 4. mgr. 3. gr. þingskapa þannig að hluta megi um sæti formanna þingflokka og formanna stjórnmálaflokka sérstaklega og þau dragi innbyrðis um sæti í þingsalnum. Skoðast þau afbrigði samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er samkomulag um það að Steinunn Þóra Árnadóttir hljóti sæti 57 og Inga Sæland hljóti sæti 5 sem henta þeim sérstaklega.